Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 20.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Mari Rantanen Lulu Ranteen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. Lisäksi keskustelussa on Kaisa Juuso Leena Meren kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta.

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi